Við urðum vitni að stórtíðindum í morgun þegar ráðherra sagði af sér og í rauninni ekkert annað fyrir hann að gera því að nú hefur komið í ljós að það voru ekki bara brotalamir í byrjun söluferlisins á Íslandsbanka, eins og haldið hefur verið fram af stjórnarliðum í upphafi, hafa Ríkisendurskoðun, Fjármálaeftirlit og nú síðast umboðsmaður gagnrýnt ferlið harðlega, allt frá upphafi til enda.

Forseti. Nú þarf ríkisstjórnin öll að fara að hugsa sinn gang. Ríkisstjórnin öll varði þessa bankasölu frá fyrsta degi. Hæstv. forsætisráðherra taldi hæstv. fjármálaráðherra hafa axlað ábyrgð með því að leggja niður Bankasýsluna á sínum tíma. Samfylkingin hefur frá upphafi gert athugasemdir við feril þessa máls.

Það er komin ákveðin niðurstaða í þetta mál, ekki full niðurstaða þó, þar sem ríkisstjórnarflokkarnir og stjórnarþingmenn slógu ákveðinn varnarmúr utan um fjármálaráðherra í þessu máli og það féllu ýmis stór orð í þessum ræðustól til varnar þessari sölu á Íslandsbanka, sem nú er orðið mjög skýrt að var brot á hæfisreglum — hagsmunatengsl þarna í gangi sem eru ekki þolanleg í stjórnsýslu.

Það var augljóst þegar skýrsla ríkisendurskoðanda kom að hún var ekki fullnægjandi og það þurfti að rannsaka þetta frekar. En nei, það mátti ekki gera það. Við máttum ekki fá að skoða þetta mál betur. Við máttum ekki fá að sinna okkar skyldum sem stjórnarandstaða.

þeir eru allir meðsekir í þessu, allir. Það átti að vera búið að skoða þetta fyrir löngu síðan. (Forseti hringir.) En þessi niðurstaða er komin. Ráðherra er búinn að segja af sér en ábyrgðin liggur á fleiri stöðum.

Virðulegur forseti. Já, við vitum öll hér að mikið hefur verið sagt um þetta mál. Margt hefur líka verið hrakið um þetta mál og og hægt hefur verið að varpa betra ljósi á annað, sem var nauðsynlegt umræðunnar vegna. Ég vil nota þetta tækifæri og ítreka að það álit sem nú liggur fyrir gerir í engu lítið úr því að allir sem komu að málinu unnu það í góðri trú með bestu mögulegu ráðgjöf sem var hægt að finna á sínum tíma og af heiðarleika og gegnsæi var unnið með þá leiðsögn til grundvallar. Ekkert í þessu áliti dregur það í efa. Ekkert í þessu áliti dregur það fram á nokkurn hátt að hér hafi ekki verið unnið eins vel og hægt var og ekkert var gert í skjóli nætur. Hér er um að ræða túlkun umboðsmanns

Herra forseti. Hinum sérstöku hæfisreglum stjórnsýslulaga er ekki aðeins ætlað að koma í veg fyrir að ómálefnaleg sjónarmið hafi áhrif á efni stjórnvaldsákvarðana heldur er þeim einnig ætlað að stuðla að því að almenningur geti treyst því að stjórnvöld leysi úr málum á hlutlægan hátt. Það traust brást við bankasöluna. Það er afar mikilvægt að almenningur fái að vita hvernig í raun var í pottinn búið og ekki síður að ráðherra axli ábyrgð á gjörðum sínum og viti hvaða skyldum hann hefur að gegna. Fjármálaráðherrann sagði auðvitað af sér. Hvað annað? Það kom ekkert annað til greina. Ábyrgð fjármálaráðherrans er skýr samkvæmt lögum og á það höfum við í Samfylkingunni bent allan tímann. Spurningin er hins vegar hvað þessi staða þýðir fyrir stjórnarsamstarfið og þau mikilvægu verkefni sem við blasa í íslensku samfélagi.

Hér gerðist ég ásamt fleirum aðilum ekki sekur um það heldur notaði orðalagið að velta við hverjum steini. En við höfum líka verið að því með því að nýta okkur þær þær stofnanir og þau apparöt, ef ég leyfi mér að sletta, virðulegi forseti, sem eiga að vera okkur til hjálpar í að greiða úr málum og komast að niðurstöðu. Nú liggur fyrir álit trúnaðarmanns Alþingis sem ráðherra hefur brugðist pólitískt við og það þykir mér rétt niðurstaða og fagna henni. Virðulegi forseti. Stjórnarmeirihlutinn hér á Alþingi þarf að hugsa sinn gang. Í eitt og hálft ár hafa þau varið það hvernig staðið var að sölunni á Íslandsbanka. Þau hafa varið stjórnsýslu fráfarandi fjármála- og efnahagsráðherra fram í rauðan dauðann og hv. þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins heldur því áfram. Þau hafa gert allt til að beina athyglinni frá ábyrgð ráðherra sjálfs, hindrað að skipuð væri óháð rannsóknarnefnd á vegum Alþingis til að fara ofan í saumana á því sem gerðist, þau hafa leikið hvern tafaleikinn á fætur öðrum, en nú liggur fyrir svart á hvítu álit umboðsmanns Alþingis sem staðfestir, rétt eins og álit Ríkisendurskoðunar, rétt eins og skýrsla Fjármálaeftirlits Seðlabankans, að gagnrýni okkar var rétt. Hún var rétt frá upphafi. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fylgdi ekki lögum og reglum. Hann brást sínum yfirstjórnunar- og eftirlitsskyldum, gætti ekki að sérstöku hæfi sínu og auðvitað segir hann af sér, auðvitað, honum er ekki stætt á öðru. En nú þarf stjórnarmeirihlutinn allur að sýna auðmýkt og taka sig saman í andlitinu því verkefnin eru ærin.

Jú, nákvæmlega, það var grundvallarstefið frá upphafi að þarna væri vafi á því að — ekki vafi, það var frekar augljóst að fjármálaráðherra væri vanhæfur til að taka þessa ákvörðun. Það var sagt alveg frá byrjun. Þannig að þetta er enn einn fyrirslátturinn. Það er einhvern veginn verið að reyna að segja eitthvað sem er bara algjörlega augljóslega rangt. Og já, það þarf að gera ýmislegt, það eru mörg verkefni fram undan og það er mjög sorglegt að við þurfum að vera að ræða þetta mál í dag þegar staðan í efnahagsmálum er eins og hún er, staðan í húsnæðismálum er eins og hún er. Við erum að fara að ræða samgönguáætlun hérna á eftir. Það er stórt mál, vissulega, en er það í alvörunni viðeigandi í dag?

En vegna þess sem hefur komið fram hér áður í ræðum þá telur umboðsmaður einnig að það hefði verið betra og í samræmi við stjórnsýslulög og vandaða stjórnsýsluhætti ef afstaða til þess hvernig reglur um sérstakt hæfi horfðu við sölunni

Það er áhugavert hvernig hægt er að hlaupast undan ábyrgð með því að segjast axla hana í smáskrefum. Einu sinni var talað um að fjármálaráðherra hefði axlað ábyrgð með því að biðja um skýrslu Ríkisendurskoðunar. Svo kom sú skýrsla til þingsins og leit ekki vel út fyrir ráðherrann. Þá var sagt að ráðherrann hefði axlað ábyrgð með því að leggja niður Bankasýsluna, sem er reyndar enn að störfum og hefur ekkert lært af skýrslunni eða reynslunni af sölu Íslandsbanka. Nú axlar ráðherra ábyrgð með því að stíga til hliðar og væntanlega reyna að koma öðrum Sjálfstæðismanni í fjármálaráðuneytið til að geta haldið verkinu áfram; sama verki, sömu handbók. Forseti. Ábyrgðin er ekki sú hvort Bjarni Benediktsson sé fjármálaráðherra. Ábyrgðin er sú hvort Sjálfstæðisflokknum sé treystandi fyrir þessu ráðuneyti. Reynsla síðustu sex ára,

Að sjálfsögðu hefðum við þurft þá og þegar að stofna rannsóknarnefnd á vegum Alþingis þannig að öll kurl gætu komið til grafar, allar heimildir væru fyrir hendi og við stæðum ekki í þessum sporum í dag. Ég fullyrði að niðurstaðan hefði verið sú sama fyrir hæstv. ráðherra af því að að sjálfsögðu var hæfið eins og segir í áliti umboðsmanns Alþingis. Á því leikur enginn vafi. En það sem mig fýsir að vita í dag er það hvort þögn hinna formanna stjórnarflokkanna þýði það að það eina sem blasi við núna sé að finna út úr því í hvaða ráðherrastól hæstv. fráfarandi fjármála- og efnahagsráðherra eigi að setjast og hvernig eigi að tefla skákina til enda í þessu afar vonlausa og vonda

Forseti. Hér hafa margir hv. þingmenn komið og lýst því yfir að t.d. hafi öllum steinum verið snúið við. Tilfellið er að þeim var ekkert snúið við nema bara vegna þess að þeir neyddust til að snúa þeim við. við. Það var streist á móti því að kanna hæfi, það var streist á móti því að kanna hvort eðlilega hafi verið staðið að þessum málum. Og núna þegar það er loksins búið að sýna fram á það með óyggjandi hætti að það var ekkert í lagi með þetta

almennilega án þess að þurfa að vera alltaf að snúa við einhverjum steinum. Við getum ekki verið í einhverri steinaleit úti um allt. Við þurfum bara að passa upp á að það sé rétt farið að. Það er algjört lágmark.

Það á ekki að vera yfir gagnrýni hafið að selja ríkiseignir, að selja banka. Það höfum við í Sjálfstæðisflokknum ítrekað sagt og það hef ég sagt úr ræðustóli Alþingis. Það voru settar reglur um söluna á bankanum og Bankasýslu ríkisins var falið að sjá um þá sölu. Fjármálaráðherra færði Bankasýslunni það hlutverk að bera ábyrgð á sölunni og salan gekk vel. Við skulum hafa það í huga að salan á þessum eignarhlut í Íslandsbanka gekk vel. Ég dreg heilindi hæstv. fjármálaráðherra Bjarna Benediktssonar ekki í efa. Ég var ein af þeim sem stóðu hér í pontu Alþingis og sagði að við skyldum velta yfir steinum. Ég man þau orð mín. Ég sagði: Ef

Virðulegi forseti. Ég held að við séum öll hér inni ásamt þjóðinni allri bara að melta fréttir morgunsins og að íhuga hver næstu skref verða. skref verða. Svo ég útskýri aðeins okkar hlið þá er það mín sýn að þegar þessi sala var ákveðin og var samþykkt hér í þinginu þá hafi allir gert það út frá bestu vitund og bestu upplýsingum og ráðleggingum sem við höfðum á þeim tíma. Hins vegar er það þannig að valdi fylgir vissulega ábyrgð og kann ég að meta það og virði fjármálaráðherra meira fyrir að hafa stigið til hliðar núna í morgun og axlað þessa ábyrgð á sölu bankans. En að því sögðu er afar mikilvægt við sölu ríkiseigna að það ríki gagnsæi og að allar upplýsingar séu uppi á borðum og að við ávinnum okkur aftur traust almennings þegar kemur að sölu ríkiseigna því að þar er svo sannarlega verk að vinna.

Þetta sögðum við fyrir einu og hálfu ári síðan. Síðan þá hafa margir hv. þingmenn hér inni reynt alls konar brellur og brögð til þess að ekki þyrfti að axla þá ábyrgð sem fylgir því að brjóta lög. Já, þetta var brot á lögum um það hvernig ætti að selja hluti. Við þurfum virkilega öll að horfa í augun á hvert öðru núna vegna þess að við erum búin að vera að afsaka það í eitt og hálft ár annars vegar og við hin að berjast fyrir því hins vegar að einhver axli ábyrgð á þessu athæfi. Já, að sjálfsögðu átti hæstv. ráðherra að segja af sér, hann átti bara ekki að gera það í dag, hann átti að gera það fyrir einu og hálfu ári síðan. En ég ætla rétt að vona að sá lærdómur sem við öll drögum af þessu hér inni á þingi sé að við verðum að fara að bæta siðferði ráðherra og þingmanna hér inni.

að ýja að því að ósekju að málið snúist um mun stærri og jafnvel alvarlegri hluti heldur en raunin er, að það er alltaf ábyrgðarhluti þegar koma fram svona athugasemdir um túlkun umboðsmanns, ég er ekki gera lítið úr því. En ég vil hins vegar taka fram að það er erfitt að túlka álit hans varðandi vanhæfi ráðherra á annan hátt en að ekki sé mögulegt að selja hlut ríkisins í bönkum öðruvísi en með beinni sölu þar sem ráðherra skoði hvert tilboð fyrir sig. Bara svo við áttum okkur á um hvað þetta snýst. Í álitinu bendir umboðsmaður á að þó svo að í lögunum frá 2012 sé gert ráð fyrir sölu með svonefndu tilboðsfyrirkomulagi, þá sé ekki að finna í þeim lögum undanþágu frá reglum um sérstakt hæfi.

að Bankasýslu ríkisins væri falið að undirbúa að vinna tillögur um sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum, gera tillögu til fjármálaráðherra um hvort og hvenær fýsilegt væri að bjóða tiltekna eignarhluti til sölu á almennum markaði.

að benda hv. þingmanni Sjálfstæðisflokksins á að Sjálfstæðisflokkurinn verður að virða og fara eftir lögunum í landinu, líka þegar lögin eru kannski sett af einhverjum öðrum en Sjálfstæðisflokknum.

Forseti. Mér finnst fyndinn þessi nýjasti talpunktur stjórnarliða. Í síðustu lotu var talað um að auðvitað þyrfti að velta öllum steinum, bara ekki þeim steinum sem þurfti í rauninni að velta til að komast að niðurstöðu í þessu máli.

„Þegar tilboð í eignarhlut liggja fyrir skal Bankasýsla ríkisins skila ráðherra rökstuddu mati á þeim. Ráðherra tekur ákvörðun um hvort tilboð skuli samþykkt eða þeim hafnað og undirritar samninga fyrir hönd ríkisins um sölu eignarhlutarins.“ Armslengdin er ekki meiri en svo að hann undirritar. (Gripið fram í.) Penninn er sko á enda armsins, það er ekkert lengra en það. Í ljósi þessa lagði minni hluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar til rannsóknarnefnd. Það var á grundvelli þessa, vegna þess að það þyrfti að fá úr því skorið hvort samþykkt ráðherra á kauptilboði samrýmdist (Forseti hringir.) reglum stjórnsýsluréttar um sérstakt hæfi. Nú er niðurstaðan komin frá umboðsmanni Alþingis og þá allt í einu er þetta orðið að einhverjum ómöguleika í spunamaskínu Sjálfstæðisflokksins.

en ég verð bara að játa að ég skil ekki í hverju sá ómöguleiki felst vegna þess að það hlýtur að vera þekkt hvaða aðilar teljast tengdir þeim sem koma að sölu ríkiseigna. Þegar það er búið að safna saman þeim sem bjóða í hlutina þá ætti að vera í lófa lagið greina það hvort einhver þeirra kennitalna sem um ræðir tengist þessum aðilum. Ég skil ekki hvernig það vefst fyrir fólki, þetta er bara nokkuð gömul tækni og hefði átt að vera hægt seint á síðustu öld, hvað þá núna. Þetta ætti ekki að vera neitt sérstaklega flókið og ætti ekki að vefjast fyrir neinum. Ef einhver

Það er að mörgu leyti áhugavert að hlusta á þessar ræður sem hér fara fram. Nú er talað um að engin armslengd hafi verið í þessu máli og að penninn sé á endanum hjá fjármálaráðherra. Það hlýtur þá að vekja upp þá spurningu hvers vegna þessir sömu hv. þingmenn og flokkar lögðust svo eindregið gegn tillögu fjármálaráðherra á sínum tíma um að leggja Bankasýsluna niður,

og við tökum ábyrgð og öxlum ábyrgð í þeim efnum.

þá kemur það fram í álitinu af hálfu umboðsmanns að hann dregur þetta mat hæstv. fjármálaráðherra ekki í efa en veltir því upp

Herra forseti. Það veldur mér nokkrum áhyggjum að hlusta á hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins tala hér um ábyrgð og lög þegar kemur að sölu eignarhluta ríkisins í bönkunum. Það var árið 2012 sem ég mælti fyrir þessum lögum og þau lög eru um hvað ráðherra má gera og hvernig hann á að fara að því. Þetta eru ekki flókin lög, þetta eru fimm greinar

þekkja ekki lögin og vilja ekki kannast við þá ábyrgð sem í þeim felast.

Virðulegi forseti. Ég er ósammála niðurstöðu umboðsmanns Alþingis en ég ber virðingu fyrir þeirri niðurstöðu og ég tek henni alvarlega. Ólíkt sumum öðrum þá ber ég virðingu fyrir mikilvægum stofnunum þessa samfélags þótt ég geti verið ósammála þeirri niðurstöðu sem komist er að. Það er réttur minn að gera það með þeim hætti. Ég ætla að benda á það sem umboðsmaður segir þó í greinargerð sinni, fyrst menn vilja vitna í umboðsmann, vegna þess að greinargerðin er nefnilega mjög góð á margan hátt og er leiðbeinandi fyrir okkur og við ættum að fara að ræða efnisatriði þeirra leiðbeininga sem umboðsmaður gefur okkur. Hann segir og fullyrðir að það sé ekkert það sé ekkert sem bendi til þess að hægt sé að draga grandleysi fjármálaráðherra (Forseti hringir.) í efa þegar hann tók ákvörðun um sölu á hlutabréfum í Íslandsbanka. Það er ekkert

út úr ráðuneytinu og búa til armslengd á milli stjórnmálanna, framkvæmdarvaldsins og löggjafans þess vegna, og þeirrar framkvæmdar sem þarna á að fara fram.“

Það gefur manni kannski svolitla innsýn í það hvernig ástandið er á stjórnarheimilinu akkúrat núna að hinir flokkarnir eru ekki tilbúnir að verja ráðherra jafn hart og Sjálfstæðisflokkurinn. En það er von mín að við öll lærum af þessu og við öll lærum að axla ábyrgð þegar við gerum mistök, af því að við gerum öll mistök. En það er hvernig við tökum á þeim sem skiptir máli. Herra forseti. Nú er ég kannski sá sem hefur þótt hvað erfiðastur í þessu stjórnarsamstarfi og kemur ekki öllum á óvart. Í tilefni af orðum hv. þingmanns hér áðan þá ætla ég að lýsa þessu yfir: Ríkisstjórnin lifir ágætu lífi. Hún stendur sterkt. Ég styð hana og það verður tekið til óspilltra málanna hér á næstu dögum, vikum og mánuðum, íslensku þjóðinni til heilla.

Virðulegi forseti. Það eru auðvitað ákveðin tíðindi í pólitíkinni. Það sem gerðist í þessu máli sem við höfum verið að ræða hér í dag er að þingið virkaði. Stjórnarandstaðan virkaði og náði að knýja í gegn rannsóknir og skoðun á bankasölunni. Stjórnarflokkarnir vildu á kunnuglegan hátt sópa þessu undir teppið, eins og við þekkjum með ýmsar skýrslur, en núna liggur þetta fyrir og ummæli og viðbrögð þingmanna stjórnarflokkanna eru

Við þurfum ríkisstjórn sem virkar og er starfhæf, sem einbeitir sér að alvarlegri stöðu í efnahagsmálum og fer raunverulega að taka utan um heimilin í landinu.

Virðulegi forseti. Hér hefur víða verið komið við en við skulum aðeins staldra við. Hér í þessum ágæta sal hefur farið fram herför gegn framkvæmd sölunnar á Íslandsbanka, allt frá fyrsta degi þegar því var t.d. haldið fram hér að ósekju að salan hefði farið fram í skjóli nætur. Við skulum aðeins staldra við og velta því fyrir okkur um hvað málið hverfist. Það snýst ekki um að bankinn hafi verið seldur án kynningar fyrir þinginu, að bankinn hafi verið seldur á undirverði og aðeins útvaldir hafi fengið að taka þátt. Þetta hefur allt saman verið hrakið. Það snýst ekki um að einhverjir hafi vitað af einstökum kaupendum, að kaupendur hafi fengið sérmeðferð eða eitthvað annarlegt hafi legið að baki framkvæmdinni. Gagnsæið varðandi það hvernig salan fór fram hefur verið algert og útskýrt í þaula hvernig framkvæmdin var hugsuð og hvernig helstu málsþættir snúa, einmitt af því að lögunum var ætlað að girða fyrir pólitísk afskipti af sölunni. Við þá miklu rýni sem salan hefur fengið hefur margt komið fram en það sem situr eftir er að öll framkvæmd sölunnar fór fram í góðri trú um að allt væri samkvæmt lögum, að undangengnum vandlegum undirbúningi og að fenginni ráðgjöf fjölda sérfræðinga. Sérstaklega var vandað til verka þar sem núgildandi lög bjóða upp á einhverja ólánsútgáfu af ketti Schrödingers þar sem ráðherra er bæði hæfur og vanhæfur í senn þar til kíkt er í kassann, sem hann má reyndar ekki fyrir nokkurn mun opna. Álit umboðsmanns Alþingis snýr að túlkun umboðsmanns á tæknilegu atriði sem engan sem kom að þeim undirbúningi grunaði að yrði túlkað á þann hátt sem hann gerir. En engu að síður ber auðvitað að taka það alvarlega og enginn getur sagt að það hafi ekki verið tekið alvarlega.

Virðulegi forseti. Álit umboðsmanns Alþingis liggur fyrir og Bjarni Benediktsson hefur sagt af sér sem fjármála- og efnahagsráðherra. Ég tel að hann hafi þar brugðist rétt við og mér finnst eðlilegt að þingið hafi verið að ræða þetta hér áðan undir dagskrárliðnum fundarstjórn forseta. Það er samt þannig að það eru jafnvel stærri og alvarlegri atburðir að gerast úti í hinum stóra heimi, þó svo að auðvitað skipti þetta máli í íslensku samfélagi. Síðustu sólarhringa höfum við horft upp á hörmulega atburði fyrir botni Miðjarðarhafs, atburði keimlíka því sem við höfum því miður séð svo ótal oft áður í átökum Palestínufólks og Ísraelsmanna. Við höfum séð þetta handrit áður og vitum hvernig því mun ljúka, eða öllu heldur ekki ljúka. Átakasaga þessi er áratugalöng en þessi lota hófst með hræðilegum árásum og hrinu mannrána og morða Hamas-liða. Hið fyrirsjáanlega viðbragð var svo loftárásir Ísraelshers á þéttbýlt svæði fólks sem getur hvergi flúið. Afleiðingin verður eins og allir vita í hjarta sínu aðeins framlenging á vítahring ofbeldis og gagnárása. Raunverulegur friður muni ekki komast á með ofbeldi, ekki í Palestínu og Ísrael og ekki neins staðar annars staðar. Forseti. Ég trúi því að íslensk stjórnvöld geri sitt til að tala máli friðar þarna sem annars staðar og ég fagna því að það hafi verið gripið skjótt inn í og látið senda eftir Íslendingum og koma þeim af átakasvæðinu. Ég ætla að trúa því að það komi ekki annað til álita núna, eins og málum er háttað, að það detti ekki nokkrum manni í hug að senda einhvern héðan til átakasvæðisins í Palestínu.

Ég myndi segja um þau tíðindi sem við höfum verið að ræða hér í þinginu í morgun, núna í fundarstjórn forseta og það sem af er störfum þingsins, við stöndum á ákveðnum krossgötum. Við stöndum á sögulegum stjórnmálalegum krossgötum þar sem fjármálaráðherra hefur stigið fram — og ég segi það af virðingu.

Hann sýnir hér fordæmi sem ég held að verði ansi erfitt fyrir hæstv. matvælaráðherra að standast, ef álit umboðsmanns fellur í þá átt að hún hafi brotið stjórnsýslulög, meðalhóf og fleiri reglur stjórnsýslulaga þegar hún steig harkalega inn í hvalveiðarnar sem áttu að hefjast hér fyrr í sumar og lagði bann á þær daginn áður en skipin lögðu úr höfn. Og það er algjörlega burt séð frá því hvað okkur finnst um hvalveiðar eða ekki hvalveiðar. Hér eru ákveðin tímamót, stjórnunarleg og stjórnmálafræðileg tímamót að verða sem mér finnst vert að ígrunda og skoða. Við erum hér að nálgast það sem við höfum meira séð í löndunum í kringum okkur þar sem ráðherrar axla ábyrgð og stíga til hliðar

þegar vitað er að ráðherrar hafi farið á svig við lög. Virðulegur forseti. Afsögn fjármálaráðherra eru stórar fréttir en þær mega ekki varpa skugga á þau mikilvægu málefni sem ráðuneytið hefur með höndum. Mig langar til að nota þetta tækifæri og hvetja hvern þann sem tekur við embættinu til að taka á þeim af festu. Í síðustu viku var sýning opnuð undir nafninu Mennt var máttur, í samstarfi við Landssamtök íslenskra stúdenta og Bandalag háskólamanna. Sýningin stendur enn yfir og ég hvet fólk til að mæta á hana. Hún varpar skýru ljósi á slæma stöðu námslánakerfisins og hvert Ísland stefnir ef Menntasjóður námsmanna verður áfram undirfjármagnaður. Í viðtali í tengslum við sýninguna benti Alexandra Ýr van Erven, forseti LÍS, á þá staðreynd að vextir á verðtryggðum námslánum eru 4% en en vextir á verðtryggðum húsnæðislánum oft 2–3%. Með öðrum orðum erum við að stefna ungu fólki í skuldir á mun verri kjörum en bjóðast öðrum í samfélaginu. Á sama tíma búa 14–17% íslenskra háskólanema við fæðuóöryggi sem stafar í langflestum tilvikum af fjárhagslegum aðstæðum nemenda. Ég þarf ekki að fara mörgum orðum um það hversu skaðlegur fæðuskortur getur verið heilsu fólks. Ofan á þetta leggst vaxtaumhverfi sem ungt fólk býr við eftir að námi lýkur. Hvernig á ungt fólk að koma sér þaki yfir höfuðið, hefja lífið og stofna fjölskyldu í þessu umhverfi? Þetta er eitt af þeim verkefnum sem ríkisstjórnin hefur alveg gleymt að takast á við. Námslánakerfið okkar er tæki til að fjárfesta í mannauði og menntun, að tryggja ungu fólki fullnægjandi kjör er fjárfesting í tækifærum framtíðarinnar sem felur í sér ábata fyrir allt samfélagið. Áherslur ríkisstjórnarinnar endurspegla ekki þessa fjárfestingu. Ég vona innilega að næsti fjármálaráðherra muni standa með námsfólki og tryggja þeim fullnægjandi kjör og tækifæri til framtíðar. Við þurfum ríkisstjórn sem setur hagsmuni stúdenta hærra í forgangsröðun.

Í morgun bárust þau stórtíðindi að fjármálaráðherra sagði af sér embætti, enda eina tæka niðurstaðan. Þetta ætti auðvitað ekki að koma neinum á óvart en það gerir það samt vegna þess að við eigum því ekki að venjast hér að ráðherrar axli ábyrgð. Ef málið er skoðað betur er þetta bara veðmálið sem var tekið fyrir meira en ári síðan þegar ríkisstjórnin öll flykktist á bak við stjórnsýslu ráðherra í þessari sölu. Þrátt fyrir að okkur Pírötum, hagsmunasamtökum sem berjast gegn spillingu og almenningi öllum hafi verið gróflega misboðið þá tók ríkisstjórnin skýra afstöðu og studdi þetta. Því er allt umboð ríkisstjórnarinnar í uppnámi og hún rúin trausti. Það hlýtur að blasa við að hér þurfa fleiri að axla ábyrgð. Það tóku fleiri þátt í veðmálinu um að þessi stjórnsýsla væri í lagi, sem hún er svo sannarlega ekki og við Píratar sögðum það allan tímann. Nú er bara búið að taka af öll tvímæli og sú gagnrýni átti ekki bara sannarlega rétt á sér heldur var hún bráðnauðsynleg. Nú heyrum við alls konar vangaveltur um hver viðbrögðin verði. Er það ekki ljóst að Sjálfstæðisflokknum er hvorki treystandi fyrir fjármálum ríkisins né efnahagsmálum og því algjörlega ljóst það gengur engan veginn að annar Sjálfstæðismaður taki við ráðuneytinu? Nú er þetta svo sannarlega ekki eina dæmið um vafasama stjórnsýslu ríkisstjórnarinnar og vonandi verður þetta til þess að af þessu verði dregin einhver lexía, að hér verði vandað betur til verka — við verðum að endurreisa hér traust — að fólk sem tekur að sér mikilvæg embætti axli ábyrgð tímanlega, ekki þegar öll sund eru lokuð.

Ástandið í kjördæminu er að mörgu leyti snúið, sérstaklega þegar kemur að læknisþjónustu og samgöngum. Það er mjög brýnt að tekið verði hið allra fyrsta á læknisþjónustu í kjördæminu og á landsbyggðinni í heild og einnig samgöngum,

og fráleit viðbrögð í kjölfar hennar. Nú í ástandi óðaverðbólgu er auðvitað ekki annað hægt en að minna ríkisstjórnina mildilega á að þjóðin þarf að vita hver næstu skref verða og það sem fyrst, því að verkefnin eru vissulega ærin. En það er ekki nóg að vita hver situr á hvaða stóli því að ég bið almenning að gefa því gaum hver afstaða þeirra sem eftir sitja í þessari ríkisstjórn er til bankasölunnar. Er samviska þeirra jafn hrein og þess ráðherra sem nú yfirgefur sviðið? Ég ítreka það sem hér hefur áður verið sagt, að ríkisstjórnin hefur eindregið, og ég meina þá eindregið, haldið uppi vörnum og stutt bankasöluna með ráðum og dáð. Samfylkingin hefur verið mótfallin þessari framkvæmd frá upphafi, hafi fólk áhuga á að ræða hér einhverja hreina samvisku í þessu máli.

Það er ekki létt áminning um það sem betur mætti fara, vinsamleg tilmæli eða ábendingar og svo sannarlega ekki í málum sem lúta að grundvallartrausti um ráðstöfun ríkiseigna. Að velta við hverjum steini þýðir ekkert annað en að það sem undir finnst á að hafa afleiðingar.

Þar kom saman ótrúlegur fjöldi fólks til að mótmæla því ástandi sem er í laxeldi allt í kringum landið. Ég mætti þarna að sjálfsögðu. Þetta er gríðarlega stórt umhverfismál og mér var bæði ljúft og skylt að vera þar og fyrir það hef ég fengið gagnrýni. En mig langar að koma hér og bregðast aðeins við því að sérstaklega fyrir austan hefur mikið mikið verið talað um að hér sé verið að blanda öllu saman, það hafi orðið slys á Vestfjörðum en allt sé í góðu standi á Austurlandi. Í fyrsta lagi skulum við ekki kalla það slys þegar keyrt er með opin augun og háu ljósin beint af augum á vegg. Það er ekki slys. Ástandið er algerlega ótrúlegt og ég hvet fyrirtækin sjálf til að gyrða sig í brók og fara að axla meiri ábyrgð. Ráðherra málaflokksins hefur lagt til miklar breytingar og engin slys eru án afleiðinga. Það er verið að taka þetta föstum tökum í regluverkinu en það er ekki nóg ef ekki er farið eftir því. Hvað varðar fiskeldi á Austurlandi þá sat ég í kjördæmaviku fund með sveitarfélaginu Múlaþingi og spurði um stöðuna. Þar er það alveg ljóst að íbúar Seyðisfjarðar hafa hafnað öllu fiskeldi í firðinum. Sveitarstjórn hefur frá upphafi, frá því að sveitarfélagið var sameinað og þessi sveitarstjórn komst á og æ síðan, ekki viljað svara neinu er varðar það og það voru engin svör á þessum fundi frekar en áður. Sveitarstjórn ætlar ekki að standa með íbúum Seyðisfjarðar, verð ég að lesa út úr því. Að lokum vil ég benda á að það hefur ekki verið slysalaust fyrir austan; margra mánaða stopp í vinnslu vegna alvarlegra veirusýkinga, blóðþorra og fleira. Það er ekki merki um góðan gang.

standa dálítið upp úr. Það er dagurinn þegar ráðherra tók að eigin frumkvæði ákvörðun um það að víkja sæti sem ráðherra.

og höfum stundum notið þess að fá aðeins að takast á um pólitík og sýn okkar á pólitík. Hann segir hins vegar í viðtali við Ríkisútvarpið í dag

samdægurs. Við þurfum að skoða aðeins þessi orð ráðherra þegar ráðherra segir að það sé skrýtið að umboðsmaður geri ekki athugasemd við stjórnsýsluna í fyrri sölunni af því að hún hafi verið nákvæmlega sú sama og í seinni sölunni.

um sölu eignarhlutarins.“ Í greinargerðinni er fjallað nánar um þetta, með leyfi forseta: „Ýmsar leiðir koma til greina við sölu á eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum, t.d. almennt útboð verðbréfa, skráning bréfa fjármálafyrirtækis á skipulegum verðbréfamarkaði eða tilboðssala. Sala hluta með útboði eða skráning bréfa í kauphöll er ferli sem er frábrugðið hefðbundinni tilboðssölu. Sem dæmi er ekki um mat á einstaka tilboðum eða eiginlegar samningaviðræður við einstaka kaupendur að ræða þegar almennt útboð eða skráning bréfa fer fram.“ Með öðrum orðum, forseti: Þegar það er tilboðssala er mat á einstaka tilboðum. Þarna er munur á ferlinu í fyrri sölunni og í seinni sölunni. Þess vegna er gerð athugasemd við seinni söluna en ekki fyrri söluna þegar var almennt útboð. Hérna er talað um tímamót, að axla ábyrgð, en þegar málið liggur svona augljóst fyrir um vanhæfi til að taka ákvörðun um sölu á eignarhlut til föður síns þá hefði ráðherra tvímælalaust átt að stíga til hliðar strax

Álitið er nokkuð afdráttarlaust og hæstv. fjármálaráðherra hefur brugðist við fumlaust og afdráttarlaust og axlað ábyrgð.

Hv. þm. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sagði hér fyrr í dag í ræðustól að við skyldum læra af þessu. Ég er henni sammála. Við skulum þá byrja á því að læra af þessu. Það skulum við gera með því að byrja að rýna álit umboðsmanns og velta því upp hvað það er sem þarna kemur fram. Þar er eitt og annað ýmislegt. Ég ætla því að gera að umræðuefni sérstakt atriði í álitinu þar sem umboðsmaður gerir greinarmun á því hvernig staðið var að framkvæmd fyrra útboðsins 2021 og svo seinna útboðsins í mars 2022. Umboðsmaður telur að atvik hafi verið með öðrum hætti, að fjármálaráðherra hafi eingöngu hrint söluferlinu af stað 2021. Þetta er einfaldlega ekki rétt, herra forseti. Þetta er ekki rétt hjá umboðsmanni. Hæstv. fjármálaráðherra fylgdi öllum sömu reglum og málsmeðferð í bæði fyrra útboðinu 2021 og seinna útboðinu 2022. Engar athugasemdir komu fram

Virðulegur forseti. Þrátt fyrir fréttir morgunsins og ákvörðun hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, ákvörðun sem ég ber virðingu fyrir, þá blasa við okkur áskoranir í efnahagsmálum, áskoranir sem við þurfum að takast á við. Hér er verðbólga, hér eru vextir háir. Það er allt að hækka, við finnum það hvert sem við förum, lánin okkar, matarkarfan, tryggingarnar o.s.frv., en það eru ýmis merki á lofti um að við séum þó að stefna í rétta átt. Húsnæðismarkaðurinn er annað. Nú koma tíðindi af því að við þurfum jafnvel að byggja enn meira en fyrri áætlanir gerðu ráð fyrir. Þetta er annað verkefni sem við þurfum að að takast á hendur og verkefnin eru ærin. Ofan á þetta koma kjarasamningar. Þetta er brýnt mál, mjög brýnt. Verðbólgan mun lækka, vextir munu lækka og til þess að svo megi verða þá þarf pólitískan stöðugleika, ekki óstöðugleika. Við verðum að halda áfram að vinna, stjórnmálin hér, ríkisstjórnin og Alþingi allt, við verðum að taka höndum saman í þessu mikilvæga verkefni, að ná hér niður verðbólgu og vöxtum vegna þess að það er allra hagur, hvort sem litið er til fólksins í landinu eða fyrirtækja. Svo er það alveg ljóst að á einhverjum tímapunkti í þessu þá munu verkin dæma og ég er alveg viss um það að þegar þau verk eru skoðuð til hlítar þá fær núverandi ríkisstjórn góða dóma. Það var óhjákvæmilegt hjá fjármálaráðherra að segja af sér og rétt að honum var ekki gert kleift að sinna lengur verkefnum sínum eftir álit umboðsmanns Alþingis. Samfylkingin hefur gagnrýnt söluferli Íslandsbanka harðlega og það hefur komið í ljós að allt sem hefur verið rannsakað hefur komið illa út. Það er ekki skrýtið þó að fjármálaráðherra hafi brugðist við þessu. Það hefur nefnilega komið á daginn að það voru ekki bara brotalamir hjá Bankasýslunni og söluaðilum sem einskorðuðust við fyrri hluta ferilsins, eins og stjórnarflokkarnir héldu fram, heldur hefur þetta verið gagnrýnt harðlega af Ríkisendurskoðun, Fjármálaeftirliti og nú síðast umboðsmanni Alþingis. Alþingis. Herra forseti. Þetta var skipbrot frá upphafi til enda. Bjarni Benediktsson hefur verið fjármálaráðherra nær óslitið í tíu ár og hefur stýrt efnahagsstefnu þeirra ríkisstjórna sem hann hefur setið í. Hann telur sér ekki vera kleift að sinna þessu verkefni lengur og nú verður ríkisstjórnin í heild sinni líka að svara þeirri spurningu hvort henni sé í raun kleift að sinna þeim verkefnum sem liggja fyrir og skipta fólkið í landinu öllu máli, bæði í efnahagsmálum og einnig í velferðarmálum. Við erum núna á eftir að fara að ræða samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar og við erum í miðri á varðandi fjárlögin. Þessi óvissa nú í dag kemur upp á sama tíma og við erum í djúpum öldudal í efnahagsmálum og stöndum frammi fyrir mjög flóknum kjarasamningum á vinnumarkaði. Við þurfum þess vegna á því að halda að hér sé í landinu ríkisstjórn sem snýr sér að þessum mikilvægu verkefnum í stað þess að bjóða upp á sífelldar sýningar á sundurlyndi sín á milli. Hæstv. forseti. Mig langar til að nota þetta tækifæri til að ræða stöðuna í Palestínu og Ísrael og stöðuna í Miðausturlöndum. Skelfilegar árásir áttu sér stað um helgina: Fjöldamorð, gíslataka, mannrán, þúsundir liggja í valnum, bæði Palestínumenn og Ísraelar, og ekkert lát virðist á átökum og ef eitthvað er þá sýnist mér að þau muni versna. Það kann aldrei góðri lukku að stýra þegar stjórnmálamenn sem aðhyllast öfgaskoðanir ráða ferðinni. Ég ætla að nýta þetta tækifæri til að lýsa þeirri skoðun minni að öfgastjórnin undir stjórn Benjamins Netanyahus sé með búin að færa Ísrael fram á barm glötunar, myndi ég vilja orðað það. Og það sama má segja um Hamas-liðana á Gaza, af því að þeir eru líka öfgamenn. Og um leið og við reynum að skilja stöðuna og reynum að sjá hvernig það er mögulegt að stilla til friðar þannig að réttlætinu sé fullnægt, lífum þyrmt og fólk fái í raun og sann að njóta þeirra mannréttinda sem við öll eigum að fá að þá held ég að við, bæði í utanríkisstefnu okkar og samfélög þjóða á Vesturlöndum, verðum að horfast í augu við það að við getum ekki með neinum hætti ekki með neinum hætti stutt við öfgamenn sem komist hafa til valda, hvort sem þeir heita Hamas-liðar eða Likud-liðar, eða hvað það nú er sem bandalagið heitir sem Benjamin Netanyahu leiðir, hvort tveggja ber í sér glötun og mun ekki þjóna sameiginlegum hagsmunum þess fólks sem byggir Ísrael og Palestínu.